Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar. Nefndin fjallaði um frumvarpið á fjölmörgum fundum og fékk til sín helstu umsagnaraðila og ráðuneyti.

á þeim málefnasviðum og málaflokkum sem undir hann heyra. Þá hefur nefndin í ríkara mæli en áður kallað eftir bæði skýringum og rökstuðningi ráðuneyta vegna einstakra mála sem fram komu í umsögnum og á fundum með umsagnaraðilum. Undanfarin ár hefur það tíðkast að senda skriflegar fyrirspurnir og beiðnir um minnisblöð og hefur sá háttur verið hafður á eins og áður. Að sjálfsögðu vorum við í mikilli tímaþröng að þessu sinni og því hefur ekki öllum fyrirspurnum verið svarað.

Heildarafkoman verður þá sem því nemur neikvæð um rétt um 180 milljarða á næsta ári og er það líklega varlega áætlað en þó rúmast innan þess óvissusvigrúm sem fjármálastefnan leyfir.

og auðvitað skal það vera í samræmi við markmið gildandi fjármálaáætlunar sem við samþykktum hér á Alþingi 31. maí og tekur til áranna 2022–2026. Samhliða frumvarpinu var lögð fram fjármálastefna nýrrar ríkisstjórnar eins og tilgreint er í lögunum þar sem áætluð afkoma og skuldir ríkissjóðs samkvæmt frumvarpinu eru vel innan þeirra marka sem tilgreind eru í stefnunni. Á næsta ári er áætlað að halli af rekstri ríkissjóðs verði um 4,7% af vergri landsframleiðslu en í stefnunni er hámarkið sett við 5,5% af vergri landsframleiðslu. Endurreisn efnahagslífsins og ríkisfjármálanna í kjölfar heimsfaraldursins er stærsta verkefnið við upphaf þessa kjörtímabils og meginmarkmið ríkisfjármálaáætlunarinnar fólust í því að vaxa út úr kreppunni sem leiddi af heimsfaraldri kórónuveirunnar og við erum enn að berjast við. Þess vegna má segja að áherslur og forgangsmál frumvarpsins séu í beinu framhaldi af stefnumörkun áætlunarinnar. Gert er ráð fyrir að aðhaldsstig ríkisfjármála verði aukið á næsta ári og dregið úr hallarekstri án þess að hamla viðspyrnu hagkerfisins og leiðarljósið er áfram að stuðla að efnahagslegum stöðugleika. Það er nauðsynlegt að endurheimta styrka fjárhagsstöðu ríkissjóðs og tryggja sjálfbærni ríkisfjármála til lengri tíma. Þá þarf ríkisfjármálastefnan að vinna með peningastefnunni og stuðla að lækkandi verðbólgu og efnahagslegum stöðugleika. hafa fram sterkar vísbendingar um að þær fjölmörgu aðgerðir sem gripið var til vegna efnahagslegra áhrifa heimsfaraldursins hafi skilað góðum árangri, svo sem eins og að landsframleiðslan er nú talin meiri en bjartsýnasta sviðsmyndin sem við vorum með í síðustu fjárlögum sýndi.

Til þess að viðbótarprósentið skili sér í vasa örorkulífeyrisþega lækkar skerðingarhlutfall grunnlífeyris örorkulífeyris og aldurstengdrar örorkuuppbótar þannig

Samanlagt leiða þessar hækkanir til 12 milljarða hækkunar gjalda umfram það sem samþykkt var í fjármálaáætlun. Í greinargerð frumvarpsins er tafla á bls. 108 sem sýnir í stórum dráttum frávik frá fjárlögum yfirstandandi árs, bæði á tekna- og gjaldahlið. Skipting útgjalda og málefnasviða er svo sýnd í töflu á bls. 126. Rammafjárlagagerð byggist á því að áhersla er lögð á breytingar milli ára. Á heildina litið hækka heildargjöld málefnasviða um samtals 11,4 milljarða kr. milli ára, þar af nema launa- og verðlagsbætur ríflega 37 milljörðum. Þar með lækka útgjöldin að raungildi um 25,8 milljarða milli ára. Lækkunin skýrist að miklu leyti af tímabundnum ráðstöfunum vegna heimsfaraldursins og þessar ráðstafanir eru margar hverjar að renna sitt skeið á enda. Sundurliðun breytinga á einstök málefnasvið má finna í töflunni og eins og sjá má eru það tvö málefnasvið sem skýra yfirgnæfandi hluta lækkunarinnar að raungildi, annars vegar 45 milljarðar vegna vinnumarkaðar og atvinnuleysis þar sem atvinnuleysi á næsta ári verður væntanlega mun minna en í ár, eins og kemur fram í umfjöllun um efnahagshorfur. Síðan er 8,2 milljarða lækkun í samgöngu- og fjarskiptamálum þar sem sérstakt fjárfestingarframlag til samgönguframkvæmda sem var fjármagnað með umframarðgreiðslum frá fjármálafyrirtækjum fellur niður í kjölfar þess að því átaki lýkur á yfirstandandi ári. Jafnframt dregur úr sérstöku fjárfestingarátaki sem farið var í til að mæta efnahagssamdrætti vegna heimsfaraldursins. Á móti vegur hækkun fjölmargra málefnasviða. Mest er hún 15,2 milljarðar til sjúkrahúsþjónustu sem m.a. skýrist af auknum viðbúnaði heilbrigðiskerfisins vegna heimsfaraldursins. Aðrar veigamiklar hækkanir koma fram á öðrum málefnasviðum heilbrigðismála sem og félagsmála. Samtals nemur heildarhækkun málefnasviða sem heyra undir ýmist heilbrigðisráðuneytið eða félagsmálaráðuneytið því um 44 milljörðum kr. Í fjárhæðum talið er mesta hækkunin utan heilbrigðis- og félagsmála vegna vaxtagjalda, tæpir 6 milljarðar, og 4,3 milljarðar til sveitarfélaga og byggðamála. Vaxtakostnaður hækkar vegna hækkunar verðbóta af verðtryggðum lánum ríkissjóðs þar sem verðbólgan er nú áætluð hærri en áður var. Hjá málefnasviði sveitarfélaga munar langmestu um hækkun hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna breytinga á lögbundnum tekjum sjóðsins sem fylgja hækkun skatttekna. Breytingar á milli ára hjá öðrum málefnasviðum eru hlutfallslega mjög misjafnar og skýrast oft af breytingum á stofnkostnaðarframlögum og það má finna betur og sjá í töflu á bls. 4 í nefndarálitinu. Í efnahagsforsendum frumvarpsins er gert ráð fyrir að efnahagsbatinn verði öflugur á næsta ári en Hagstofa Íslands spáir 5,3% hagvexti. Það er nokkuð í samræmi við það sem aðrir helstu greiningaraðilar hafa verið að spá fyrir árið 2022

Gert er ráð fyrir að verðbólga á næsta ári fari lækkandi en verði þó enn nokkuð yfir verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands eða um 3,3%. Helstu orsakir verðbólgu hafa verið húsnæðisverð og erlendar verðhækkanir vegna hrávöru- og launahækkana.

Þarna bendi ég á töflu á bls. 5 sem sýnir samanburð á forsendum fjármálaáætlunar frá því í mars á þessu ári og forsendum þess frumvarps sem við fjöllum hér um.

Við hagspárgerð er sumt nokkuð auðvelt að sjá fyrir. Leiðandi mælikvarðar við hagspárgerð geta t.d. verið fjármál hins opinbera, fiskveiðikvóti næsta árs eða að einhverju leyti fjárfestingar. Það er hins vegar erfitt eða nánast ómögulegt að sjá fyrir t.d. þær miklu náttúruhamfarir sem við höfum orðið fyrir eða skaðvænlegan veirufaraldur og við höfum auðvitað séð hversu mikil áhrif það hefur á hagkerfið. Þegar ljóst var að heimsfaraldur kórónuveiru hefði umtalsverð áhrif á hagkerfið breyttust forsendur fyrri spár með tilheyrandi aðlögun á hagvaxtartölum. Þá hefur faraldurinn valdið mikilli óvissu í hagspám, sérstaklega hvað varðar tímalengd á faraldrinum og fjölda erlendra ferðamanna. Þess ber að geta að eitt það mikilvægasta og jafnframt það flóknasta við kynningu á hagspám er að útskýra óvissuna í þeim. Því stöndum við kannski frammi fyrir akkúrat núna þegar ómíkron og önnur óáran heldur áfram eins og ekki enginn sé morgundagurinn.

Virðulegi forseti. Eins og fram hefur komið í ályktuninni og í greinargerð frumvarpsins eru fjölmargar gjaldabreytingar milli ára tengdar tímabundnum aðgerðum vegna heimsfaraldursins. Í töflunni koma fram viðbætur vegna þess sem nema samtals um 7 milljörðum kr. en á móti eru niðurfellingar að fjárhæð 65 milljarðar. Þar er meginskýringin raungjaldalækkun milli ára og svo fjárfestingarátak frá 2021–2023 en það er undanskilið í þessari töflu. Nefndin hefur sér til glöggvunar á útgjaldaþróun ríkissjóðs og framfylgd stefnu ríkisstjórnar tekið saman gögn um þróun útgjalda málefnasviða frá árinu 2017 og í þeim koma fram breytingar að raungildi á rammasettum útgjöldum málefnasviða frá því ári. Með rammasettum útgjöldum er ætlunin að gefa betri mynd af undirliggjandi útgjaldaþróun heldur en með því að miða við heildargjöldin. Þá eru lífeyrisskuldbindingar, vaxtagjöld og framlög vegna atvinnuleysis undanskilin. Svokölluð markaðsleiga sem stofnanir greiða til ríkisins er líka undanskilin í gögnunum þannig að árið 2017 sé sem best sambærilegt við það frumvarp sem við fjöllum um Frá árinu 2017 hafa rammasett útgjöld aukist mjög mikið eða um tæplega 213 milljarða kr., sem er 27% hækkun fram til þess frumvarps sem við erum hér að fjalla um. Hækkunin er mismikil eftir málefnasviðum og skýrist það af forgangsröðun ríkisstjórnar allt frá árinu 2017. Í fjárhæðum talið kemur langmesta hækkunin fram á málefnasviði sjúkrahúsþjónustu, tæpir 33 milljarðar, sem skýrist best af stofnkostnaði við nýjan Landspítala en einnig af verulegri raunaukningu til rekstrar. Næstmest hækka framlög vegna örorku og málefna fatlaðs fólks eða um 21 milljarð og endurspeglar það áherslur á að bæta kjör öryrkja sem og fjölgun þeirra, sérstaklega á fyrri hluta tímabilsins. Það hefur heldur dregið úr nýgengi örorku á síðastliðnum þremur árum sem betur fer. Málefnasvið fjölskyldumála og málefni aldraðra hækka bæði um rúmlega 17 milljarða að raungildi á tímabilinu. Undir þá málaflokka flokkast ellilífeyrir sem hækkaði verulega árið 2017 í kjölfar kerfisbreytingar. Fæðingarorlof og annar stuðningur við fjölskyldur og börn hækkar líka verulega.

Hækkun til málefnasviðs nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina er 15 milljarðar að raungildi og hlutfallslega er það meira en tvöföldun á tímabilinu. Sýnir það glögglega áherslur ríkisstjórnarinnar sem hefur sérstaklega hækkað framlög til sviðsins. Framlög í samkeppnissjóði hafa stóraukist auk þess sem endurgreiðsla rannsókna- og þróunarkostnaðar fyrirtækja hefur margfaldast. Framlög til samgöngumála aukast um 15 milljarða þrátt fyrir lækkun í frumvarpinu 2022 frá fyrra ári. Það sýnir hvað ríkisstjórnin hefur frá 2017 stóraukið framkvæmdir í vegakerfinu, svo sem með áðurnefndu fjárfestingarátaki. Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa hækkar um 13 milljarða eða um 25%. Skýrist það alfarið af mikilli styrkingu heilsugæslunnar á síðastliðnum árum, auk þess sem mjög hefur verið dregið úr greiðsluþátttöku þeirra sem sækja þjónustu heilsugæslunnar og þarna getum við fundið gott yfirlit á bls. 8. Í frumvarpinu hefur flokkun ríkisaðila verið breytt frá því sem áður var. Ýmsir ríkisaðilar, einkum fyrirtæki og sjóðir sem áður féllu undir svokallaðan B- og C-hluta ríkisins, flokkast nú í A-hluta. Samhliða þeirri breytingu er gert ráð fyrir breytingu á lögum um opinber fjármál til samræmis við nýja flokkun í frumvarpinu. Tilgangurinn er að gæta samræmis við uppgjör Hagstofu Íslands á flokkun ríkisaðila í þjóðhagsreikningum. Þar með telst til A-hluta öll starfsemi og verkefni sem eru fjármögnuð með skatttekjum, lögbundnum þjónustutekjum eða framlögum. Eftir sitja í B-hluta eingöngu þeir ríkisaðilar sem ekki eru sameignar- eða hlutafélög í meirihlutaeigu ríkisins sem starfa á markaði og standa undir kostnaði við starfsemi sína með sölu á vörum og þjónustu til almennings og fyrirtækja. Til C-hluta teljast aðilar sem afla tekna með sama hætti og B-hlutinn en eru sameignar- eða hlutafélög í meirihlutaeigu ríkisins. Að auki telst Seðlabanki Íslands til C-hlutans. Í greinargerð frumvarpsins koma fram ítarlegar skýringar á þessum breytingum. Virðulegi forseti. Nefndin hefur kynnt sér forsendur og markmið verkefnis um betri vinnutíma í vaktavinnu og fjármögnun þeirra breytinga. Þær helstu eru að vinnuvika vaktavinnufólks í fullu starfi styttist úr 40 klukkustundum í 36 og frekari stytting í 32 klukkustundir er möguleg. Markmið breytinganna er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess á að samþætta betur vinnu og einkalíf. Breytingarnar ættu að stuðla að meiri stöðugleika í mönnun stofnana, draga úr þörf og hvata fyrir yfirvinnu og bæta starfsumhverfi og gæði opinberrar þjónustu. Styttingin myndar sannarlega mönnunargat sem kallar á fleiri stöðugildi ef halda á sömu þjónustu og verið hefur. Kostnaðarmat tekur mið af þessu og áætlaður heildarkostnaður nemur ríflega 5 milljörðum á ársgrundvelli. Miðast það við ríkisstarfsmenn, þó aðallega heilbrigðisstarfsfólk og löggæslu, en einnig starfsmenn hjúkrunarheimila. Gert er ráð fyrir að hægt verði að nýta útgjaldasvigrúm heilbrigðisráðuneytisins sem er til staðar í fyrirliggjandi fjármálaáætlun upp í þennan kostnað en endanleg kostnaðar- og hagræðingaráhrif af verkefninu eru enn óljós og skýrast ekki fyrr en seint á næsta ári. Af þeim sökum eru settar á varasjóð fjárheimildir til að mæta þessum kostnaði. Fram kom fyrir fjárlaganefnd að áætlanir um opinberar fjárfestingar hafi ekki gengið jafnhratt og ætlað var og því mikið af fjárfestingarheimildum fært á milli ára. Samkvæmt samgönguyfirvöldum eru ýmsar ástæður fyrir því að töluverð óvissa er um fjárflæði til framkvæmda í vega- og brúargerð. Um er að ræða langan undirbúningstíma með rannsóknum, hönnun, samningum við landeigendur, útboðsferli og leyfisferli tengdu skipulagi, mati á umhverfisáhrifum og framkvæmdaleyfi. Þá er framvinda framkvæmda við vega- og brúargerð verulega háð árstíðum. Þess ber að geta að framkvæmdaáætlun höfuðborgarsáttmálans hefur raskast verulega vegna framangreindra atriða. Sveitarfélagið Bláskógabyggð benti á að það gæti ekki haldið áfram með sína skipulagsvinnu þar sem Vegagerðin hefði ekki gert umhverfismat vegna færslu Biskupstungnabrautar við Geysi og vegna Kjalvegar. Vegna eðlis samgönguframkvæmda hefur verið hægt að flýta öðrum vegaframkvæmdum til að halda uppi framkvæmdastigi í samræmi við fjárheimildir. Við viljum beina því til Vegagerðarinnar að huga að nauðsynlegum undirbúningi framkvæmda eins og umhverfismati, hönnun og leyfisveitingum. Fjármála- og efnahagsráðuneytið vinnur nú að gerð langtímaáætlana í opinberum framkvæmdum með það að markmiði að gera þær hagkvæmari og skilvirkari í framkvæmd. Meiri hluti fjárlaganefndar telur mikilvægt að slíkar úrbætur gangi eftir til að opinberar framkvæmdir verði hagkvæmari og að áætlanir standist í tíma. Ég vil víkja aðeins að skilavegum. Um er að ræða skilavegi sem Vegagerðinni var gert heimilt samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í vegalögum, nr. 80/2007, að semja um við sveitarfélög að flytja úr flokki stofnvega yfir til sveitarfélaganna með samningi. Áttu viðkomandi samningar upphaflega að taka gildi fyrir árslok 2019 en vegna samningsleysis var heimildin framlengd til ársloka þessa árs. Það þarf að ná samkomulagi um nokkur atriði og við mælum með því hér eftir atvikum og segjum frá því að til þess geti komið að millifæra þurfi fjármagn til veghalds frá Vegagerðinni til viðkomandi sveitarfélaga.

Framlag til almenningssamgangna hækkar um 150 millj. kr. Framlaginu er ætlað að stuðla að umhverfisvænni almenningssamgöngum og breyttum ferðavenjum til að ná árangri í loftslagsmálum. Í yfirliti 6 með fylgiriti fjárlaga er ekki tilgreindur stuðningur við áætlunarakstur á höfuðborgarsvæðinu á næstu árum. Við fengum þó svör frá ráðuneytinu sem voru á þá leið að ekki stæði til að hætta þeim stuðningi enda fjármagn til staðar í málaflokkinn, en enn hefði ekki tekist að ganga frá samningi þess efnis. Meiri hlutinn hvetur til þess að gengið verði frá slíkum samningi í samræmi við samkomulag þar um frá 26. september 2019. Virðulegi forseti. Setja þarf aukinn kraft í verkefni Stjórnarráðsins um markvisst endurmat útgjalda og stafræna þróun. Hvort um sig ætti að stuðla að skilvirkari nýtingu opinbers fjár án þess að koma niður á mikilvægi grunnþjónustu. Meiri hlutinn væntir þess að sjá árangur af þeirri vinnu strax við vinnu fjármálaáætlunar. Í kjölfar greiningarvinnu nefndarinnar við yfirferð á umsögnum og svörum ráðuneyta við spurningum nefndarinnar eru gerðar allnokkrar breytingartillögur við frumvarpið og þá hefur ný ríkisstjórn komið með fjölmargar tillögur til nefndarinnar til umfjöllunar. Breytingar á tekjuhlið eru nokkrar en óverulegar í samanburði við margar tillögur á gjaldahliðinni. Einnig eru gerðar tillögur til breytinga á 5. gr. sem fjallar um lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir og 6. gr. sem fjallar um heimildir ráðherra til að kaupa og selja fasteignir, lóðir, jarðir og hlutabréf. Í töflunni á bls. 11 sést heildarumfang allra breytingartillagna á gjaldahlið og í kjölfarið fylgir stutt umfjöllun um þau málefnasvið og málaflokka þar sem allra veigamestu breytingarnar koma fram. Allar þessar breytingartillögur á gjaldahlið eru einnig skýrðar aftast í nefndarálitinu.

Þar vegur langmest 1.259 millj. kr. hækkun endurgreiðslu til rannsókna- og þróunarkostnaðar en ég vil líka vekja athygli á því að það eru nokkrir minni styrkir, svo sem til nýsköpunarmiðstöðvarinnar Hraðsins og til nýsköpunarvirkni fatlaðra einstaklinga og svo margra annarra.

Undir lið 18, menningu, listum, íþrótta- og æskulýðsmálum, gerum við fjölmargar breytingartillögur til þess að styrkja bæði einstök söfn og menningarstarfsemi víða um land, auk þess sem bætt er í myndlistarsjóð, sviðslistasjóð og tónlistarsjóð svo að framlögin eru á pari við það sem þau voru 2020. Meiri hlutinn leggur líka áherslu á að mikilvægt er að svigrúm verði tryggt innan framhaldsskólakerfisins til að mæta auknum þörfum atvinnulífsins og fjölbreyttari vinnumarkaði, sem er í samræmi við áherslur í stjórnarsáttmála um að auka aðgengi og fjölbreytni náms sem og að efla iðn- og tækninám um land allt. Mig langar að koma aðeins inn á breytingartillögu sem er í lið 23, sjúkrahúsþjónustu. Þar vegur þyngst 849 millj. kr. framlag til almennrar sjúkrahúsþjónustu þar sem ákveðið hefur verið að fjölga sjúkrarýmum hjá heilbrigðisstofnunum á Suðurlandi og á Suðurnesjum til að létta álagið á Landspítalanum. Tillögurnar gera líka ráð fyrir um 750 milljóna kr. hækkun til Landspítalans frá frumvarpinu og er það fyrst og fremst vegna lyfjakostnaðar. Þá er fjárheimild spítalans komin í 90 milljarða og hækkar um rétt tæpa 10 milljarða frá fjárlögunum 2021 eða um 12%. Hækkunin er sannarlega til komin vegna mikilla og aukinna verkefna, svo sem reksturs hágæslurýma og endurhæfingarrýma á Landakoti, í samræmi við viðbúnað heilbrigðiskerfisins við heimsfaraldrinum. Þar að auki hefur spítalinn fengið fulla fjármögnun í frumvarpi til fjáraukalaga á öllum viðbótarkostnaði vegna heimsfaraldursins. Á undanförnum árum hefur spítalinn fengið sérstakar fjárveitingar sem nema um 1,8% árlegri hækkun til að vega upp á móti öldrun þjóðarinnar. Nú gengur sú raunhækkun framlags upp á móti áætluðum kostnaði við verkefnið um bættan vinnutíma vaktavinnufólks.

Í frumvarpinu er líka talað um og lagðar til 1.000 milljónir til að styrkja rekstrargrunn hjúkrunarheimila. Það er í framhaldi af skýrslu starfshóps um greiningu á rekstri stofnana og mikið búið að kalla eftir því til þess að styrkja daggjaldagrunn þeirra. að auki er gert ráð fyrir kostnaðarauka vegna verkefnisins um betri vinnutíma í vaktavinnu, 1.200 milljónum sem eru teknar af varasjóði fjárlaga til handa hjúkrunarheimilum. Meiri hlutinn vill beina því til heilbrigðisráðherra að yfirfara fyrirkomulag lyfjakaupa og leita hagræðingar, svo sem að skoða kosti þess að heimila í meira mæli notkun samheitalyfja. Í áliti meiri hluta fjárlaganefndar síðastliðið vor kom fram ábending um að endurskoða fyrirkomulag lyfjakaupa hjúkrunarheimila og láta lyfjakaup íbúa heimilanna falla að almennu fyrirkomulagi stuðnings við lyfjakaup. Það eitt og sér myndi jafna rekstur hjúkrunarheimila og stöðu þeirra.

ár. Svo er hér stór liður sem er 3,4 milljarða framlag vegna ráðningarstyrkja en tæplega 40% styrkjanna eru vegna nýrra úrræða sem tengjast átakinu Hefjum störf en 60% eru vegna hefðbundinna ráðningarstyrkja. Reyndist ásókn í þá vera mun meiri en gert var ráð fyrir og viðbótarheimild er til komin vegna þeirra. Virðulegi forseti. Meiri hlutinn leggur til að þetta frumvarp verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð eru skil í nefndaráliti og sérstökum þingskjölum og gangi síðan til 3. umr.

ég sé ekki mjög skýrt í nefndarálitinu þær breytingartillögur sem lagðar voru fyrir nefndina. Listann með þeim er að sjá í nefndarálitinu mínu,

tugi milljarða jafnvel á málefnasviðum sínum geti ekki dekkað þessa samninga eða hugmyndir. Ég skil ekki svona því að þetta er gamla fyrirkomulagið á því hvernig við höfðum lög um fjárlögin.

það eru gerðir samningar um þessar úthlutanir. Þær fara ekki bara sisvona til viðkomandi heldur eru gerðir um það samningar og eftirfylgni á auðvitað að vera með þeim eins og öðru sem ráðuneytið gerir sjálft. Okkur getur greint á um hvort fyrirkomulagið eigi að vera með þessum hætti eða ekki. Ég hef sagt að mér þykir ástæða til að hafa þetta með þeim hætti að hægt sé að sækja um beint til Alþingis, vitandi að það fer þarna inn, vegna þess að ég hef ekki endilega talið jafnræði ríkja í því ferli sem viðhaft hefur verið í ráðuneytum. Það er svo eitthvað sem við getum líka reynt að fá fram sem rökstuðning þegar við köllum t.d. eftir upplýsingum um hverjir eru á samningi og öðru slíku til þess einmitt að reyna að átta okkur á því hvort þetta er með þeim hætti.

Ég er alveg sammála því að við ættum, og kannski gerum við það bara næst, að vera með skjal sem er þá bara fylgiskjal aftast þar sem þetta kemur sérstaklega fram eins og við erum kannski að ræða það þegar við erum að fara yfir það í fjárlaganefnd. Við fengum svör frá

við ákváðum kannski ákveðið ferli og annað ekki, þ.e. við tókum afstöðu að hluta til byggða á þeim svörum.

þessar skerðingar í kerfinu. Það er einhvern veginn alveg sama hversu mikið við setjum inn, það skilar sér svo lítið til fólksins. Þetta er sannarlega kerfisbreyting til frambúðar sem skiptir máli í ferlinu eins og kom fram í samtali hv. þingmanns og hæstv. félags- og vinnumálaráðherra hér áðan.

af hverju við höfum ekki náð niðurstöðu í því. En þetta er sem sagt niðurstaðan út frá túlkun fjármálaráðuneytisins á þeirri grein. Ég rifja líka aftur upp að sem betur fer tókst okkur að gera mjög góða kerfisbreytingu fyrir eldra fólk árið 2017 og við höfum haldið því áfram.

það er talað um þessar kerfisbreytingar til eldri borgara, að þær hafi

hvernig hún sér eiginlega fyrir sér að Landspítali – háskólasjúkrahús eigi að geta brúað þetta 1.800 milljóna gat á næsta ári. Stjórnendur spítalans segja að þetta muni óhjákvæmilega bitna á þjónustu sem spítalinn veitir. Er formaður fjárlaganefndar ósammála því?

og hvers vegna hefur ekki verið brugðist við þeim sjónarmiðum sem koma fram í umsögn Landspítalans og voru vel rökstudd? Það væri gott að fá svör við þessu.

Við munum taka það til skoðunar og sjá hvort það er raunverulega fjármagn sem heilbrigðisráðuneytið hefur sjálft eða hvort við þurfum að finna út úr því í nefndinni að öðru leyti.

njóta góðs af því úrræði, hlaupa hraðar til að mæta niðurskurði einhvers staðar annars staðar. Það gengur ekki að vera að færa álagið bara á milli staða. Við hljótum að vilja bæta rekstrargrunn spítalans til framtíðar og við getum ekki alltaf verið með þessar hörðu aðhaldskröfur og fjársveltistefnu. Ég býst ekki við því að formaður fjárlaganefndar og við hér á Alþingi getum einhvern veginn stöðvað öldrun þjóðarinnar eða stöðvað fólksfjölgun í landinu. Varla viljum við það.

um, bæði með því að koma á fót nýjum rýmum í Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Suðurnesja, og það kemur til með að skipta mjög miklu máli fyrir álagið á Landspítalann, og svo erum við að fara í fleira sem ég taldi upp. En ég ítreka aftur að við munum skoða þetta á milli umræðna.

Ég vil því leita atbeina forseta til að komast að því hversu lengi forseti hyggst halda okkur hér til að ræða þetta mikilvæga mál inn í nóttina.

eftir kvöldmat. Þetta er gríðarleg vanvirðing við flutningsmenn nefndarálita. Það er gríðarleg vanvirðing við hlutverk Alþingis sem málstofu að við ræðum fjárlög ríkisins, 2. umr., hérna langt fram á nótt. Ég fer fram á það við forseta að hann upplýsi okkur um hversu lengi eigi að halda okkur hér inn í nóttina.

þegar við vorum einmitt í sömu tímapressu og núna. Þá reyndar vegna þess að það varð að boða til kosninga á óþægilegum tíma en ekki vegna sjálfstæðrar og meðvitaðrar ákvörðunar ríkisstjórnarinnar um að búa til tímapressu eins og núna.

því að nota þessa málstofu ekki um nótt heldur að degi til þannig að öll geti tekið þátt, þannig að öll úti í samfélaginu geti fylgst með. Frú forseti. Ég legg til að þessi forkastanlega dagskrá verði endurskoðuð og við hittumst hér í fyrramálið. forseti. Við erum að ræða fjárlög, sem er stærsta þingmálið, sem er flaggskip hverrar einustu ríkisstjórnar og að sama skapi er þar verið að leggja línur fyrir framtíðina. Ég verð að segja að það er með nokkrum ólíkindum að ríkisstjórnin, sem hefur búið til þessa tímaþröng sjálf, sjálf, skuli ekki sýna viðfangsefninu meiri virðingu en svo að ætla þingheimi að sitja hér fram á kvöld, fram á nótt til að taka aðalumræðuna um fjárlagafrumvarpið.

En þetta er svo sem eftir öðru í fari þessarar ágætu ríkisstjórnar: Við eigum þetta, við megum þetta.

Virðulegur forseti. Það er vissulega hægt að taka undir það að við fjöllum hér um eitt stærsta mál þingsins hverju sinni og að við séum kannski að ræða það Það þarf samt ekki að koma neinum á óvart í hvaða aðstæðum við erum. Það hefur verið rætt um það og það var vitað fyrir fram að við myndum ræða fjáraukalögin á undan fjárlögunum

Virðulegur forseti. Ég tek eftir því að í annað sinn í þessari fjárlagaumræðu er ekki einn einasti stjórnarliði á mælendaskrá.

Það er alveg rétt sem hv. þm. Vilhjálmur Árnason sagði, að það er einmitt ekkert samkomulag um þessa umræðu. Það hefur ekki verið reynt neitt í dag af hálfu stjórnarliða að ná einhverju samkomulagi um þessa umræðu. Það virðist vera sem stjórnarliðar séu vant við látnir við annað en að ná samkomulagi við stjórnarandstöðu um þessa umræðu. Ég held þeim sé alveg sama af því að þau eru ekki hér, eða fæst þeirra. Þetta er lýðræðið. Hér er þessi umræða sem á sér stað um þetta mikilvægasta mál ríkisstjórnarinnar. Það er ríkisstjórnin og það eru stjórnarflokkarnir þrír sem bera ábyrgð á því að við séum að afgreiða þetta núna. Þau tóku ákvörðun um að hafa kosningar í lok september. Þau tóku ákvörðun um að kalla þing ekki saman eftir kosningar. Þau tóku ákvörðun um að draga það í tvo mánuði eftir kosningar að kalla saman þingið til að vinna þetta nauðsynlega mál. Þau bera ábyrgð á því að við erum hér að keyra inn í nóttina þar sem engum ráðherra dettur í hug að vera í þessari mikilvægu umræðu. Hvar eru ráðherrarnir? Hvar eru stjórnarliðar til að taka þátt í þessari umræðu?

klukkan er 9 að kvöldi og við erum að fara að ræða þetta. Ég fer fram á að meiri hlutinn, stjórnarflokkarnir, sýni okkur hinum lágmarksvirðingu í þessu og öðru. Þetta eru ekki boðleg vinnubrögð. Þetta er ekki lýðræðislegt. Þetta er ekki í anda

alveg jafn yfirvegað og best hefði verið á kosið. Nú er fyrsti forseti þingsins kominn í frí, væntanlega, og ég legg til að starfandi forseti, sú sem verður starfandi nú á næstu dögum, taki málið upp og ræði þetta að nýju, og það verði sjálfstæð ákvörðun frú forseta að tala við stjórnarandstöðuna um fyrirkomulagið á næstu klukkutímum.

Íslands á hverju ári, kveðið er á um það í stjórnarskránni. Og svo má lengi telja. Ég er að fara á fund ásamt fleirum í menntamálanefnd, mikilvægan fund, í fyrramálið klukkan hálfátta. Ég fór á fund klukkan tíu í morgun og er enn að, og

Þetta eru fjárlög sem hafa verið afgreidd með hraði, hafa verið unnin undir tímapressu. Umsagnarfrestur hefur verið naumur.

Svo ég legg til, ef þetta á í alvörunni að vera svona, af því að maður hefur á tilfinningunni að sumir séu einhvern veginn búnir að gefast upp á þessu og farnir, að það verði þá frekar samþykkt fjárheimild til þess að stofnanirnar geti einhvern veginn haldið áfram nú í janúar og að þetta verði svo bara afgreitt þá. Það er ekki hægt að afgreiða fjárlög með svona miklu hraði og það munu bara verða gerð afdrifarík mistök með þessu áframhaldi.

og hafa hér alvöruumræður um þessi lög. Ekki bara að við séum að tjá okkur, heldur að það sé hlustað, vegna þess að við gætum kannski komið með einhverjar góðar athugasemdir. Mig langar að skora á þingflokksformenn að láta gera hlé á fundi, hittast og semja um ræðutíma og klára þetta.

Og það er alveg ljóst að tilgangur þess að halda okkur hérna langt fram eftir kvöldi er ekki sá að ræða fjárlögin heldur að refsa minni hlutanum fyrir að vilja ræða þetta mikilvæga mál.

að brjóta alla hefð sem er í kringum umræðu um fjárlög með því að ætla að halda hana í skjóli nætur, að byrja 2. umr. fjárlaga klukkan níu að kvöldi? Af hverju? Og af hverju eru stjórnarþingmenn — ja, ekki í skjóli heldur í felum, eins og þeir hafa verið frá þingsetningu?

Það hefur legið fyrir frá því að þing kom saman að okkar biði risavaxið verkefni, að koma saman fjárlögum, fjáraukalögum, tekjubandormum o.s.frv. Það hefur reyndar gengið alveg ótrúlega vel. Nú erum við nýbúin að ljúka fjáraukalögum á mettíma og við stöndum hérna 21. desember og erum í miðju verki við að koma af stað 2. umr. og hefja hana og klukkan var hér rétt orðin níu

En það er of mikið fyrir stjórnarandstöðuna að vera hérna fram á kvöld, sömu stjórnarandstöðu og hefur talað fyrir því að hún sé nýbúin að fá jólabónusinn sinn og þá verði menn bara að komast heim þegar klukkan er orðin Ég held að þjóðin eigi annað og betra skilið. Það er ótrúlegt að horfa upp á nýja þingmenn koma spræka inn á þing og gefast bara upp þegar klukkan er orðin níu við þau örfáu mál sem eru á dagskrá.

Hæstv. forseti. Mig langar aðeins að koma hingað upp til að bregðast við þessari umræðu og því að ekki hafi verið haldnir fundir til að reyna að ná samkomulagi um umræðuna.

Forseti sem hér stendur og stýrir fundi upplýsir hér með að hún er tilbúin að gera hlé á þessum fundi sé það ósk

er stjórn þeirra funda ekki á höndum þess forseta sem hér talar. En forseti mun láta á það reyna eftir að umræðu um fundarstjórn lýkur að taka stutt hlé, í tíu mínútur eða svo, og kanna stöðuna.

Nú ætla ég ekki að hljóma eins og gamall maður sem hefur setið hér í 100 ár en ég verð að segja alveg eins og er að ég er búinn að heyra hér raddir stjórnarandstöðunnar í hverju málinu á fætur öðru þar sem þau koma upp og kvarta yfir því að það skorti einhverja aðra úr stjórninni til þess að tala við og jafnvel halda einhverja málaskrá yfir það hverjir mæta hér í púltið og og tala jafnvel um að klukkan tíu sé komin mið nótt. Ég verð að segja alveg eins og er að á þessum tíma ársins, þar sem er hefðbundið að við séum hér að takast á við þessi stóru mál, er klukkan tíu bara miður dagur. Einu sinni sat sá sem hér stendur í þessum stól milli fjögur og sex um morgun og stýrði fundi einmitt um 2. umr. fjárlaga og mætti síðan á nefndarfund klukkan korter yfir átta daginn eftir og þótti það bara ekki tiltökumál. Og þykir það heldur ekki tiltökumál árið 2021 þótt það hafi ekki verið til eftirbreytni hvernig það var þá.

sem hæstv. fjármálaráðherra sýndi ekki. Ég skal segja það við hæstv. fjármálaráðherra: Ég er til í að sitja hérna í alla nótt og allar nætur. En þá skal hann líka sitja hérna með okkur

Frú forseti. Við stöndum hér í sal Alþingis, sem er þessi salur sem ber uppi lýðræðislega umræðu, pólitíska umræðu, bæði fyrir okkur hér en ekki síst fyrir þá sem heima sitja, fyrir almenning, en við störfum fyrir almenning. Ég vil bjóða hæstv. fjármálaráðherra að leggja frá sér gullbikarinn og stíga niður úr því hásæti sem hann er búinn að koma sér fyrir í. Ég óska eftir því að hæstv. fjármálaráðherra prófi að bera virðingu fyrir Alþingi og störfum Alþingis. Hér er löggjafarvaldið. Það er hér sem fjárveitingavaldið er. Og það er þvílík hneisa hvað hann virðist bera ótrúlega litla virðingu fyrir því starfi sem fer fram hérna. Þessi framkoma er algjörlega óboðleg. Nefndarfólk í hv. fjárlaganefnd er búið að vinna myrkranna á milli og óskar eftir því að fá að koma sínum áherslupunktum á framfæri fyrir allra augum en ekki um miðja nótt.